prema planu. **Leko, Josip (SDP)** Nastavak rasprave o prijedlogu Zakona o probaciji. Sljedeći je klub HDSSB-a i poštovani zastupnik Josip Salapić. Izvolite poštovani zastupniče.

Kolegice i kolege molim vas da zauzmete svoja mjesta ako mislite pratiti raspravu, a ako ne mislite pratiti raspravu onda vas molim da razgovor nastavite negdje drugdje kako bismo kolegi Salapiću omogućili da iznese svoja stajališta. Prije nego što uzme riječ jedna obavijest. Sjednica Odbora za zakonodavstvo održat će se u 13 sati danas u dvorani Janka Draškovića to je dvorana broj 202. Nastavljamo sa raspravom. Kolega Salapiću izvolite. **Salapić, Josip (HDSSB)** Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče, uvažena zamjenice ministra. Evo krećemo, rasprava će biti kratka s obzirom da su bile brojne teme danas pa smo se malo izgubili možda i u ovom problemu, ali pred nama je prijedlog Zakona o probaciji. Prije svega osobno ću reći da svrha i namjena ovog zakona nije samo rasterećenje opterećenog zatvorskog sustava u RH niti smanjenje zatvorenika u hrvatskim zatvorima nego je prije svega pomoć i rehabilitacija onima koji su počinili lakša kaznena djela, a to su kazne zatvora do 6 mjeseci zatvora ili do godine dana da bi se te osobe na lakši način mogle resocijalizirati u društvo u kojem žive, a da bi im društvo, odnosno sustav kao takav pomogao u toj zajednici da se mogu vratiti na jedan prihvatljiviji, normalniji način Nije čudno da se ovakve osobe nalaze pred problemima, a sigurno je svrsishodno da ovaj zakon dajemo sada u prvom čitanju iako u RH od 1997. godine postoje odredbe koje reguliraju ovu problematiku. Zakon o probaciji dakle pomaže onim osobama da se vrate u društvo i resocijaliziraju na nekoliko načina. Novi Kazneni zakon koji će stupiti na snagu 1.01.2013. godine predviđa nove brojne mjere i mi te brojne posebne mjere ovim prijedlogom prijedlogom zakona novog Kaznenog zakona naravno podržavamo. Ono što nije dobro od ovoga prijedloga zakona, a to je da onaj Akcijski plan Vlade RH koji je donijet 2009. godine do 2014. godine i svi oni provedbeni planovi koji su bili vezani za probacijske poslove da u Državni proračun RH ne postoje dovoljna financijska sredstva jer ova zakonska vizija je dobra. Zakonska vizija pomaže osobama koje su počinile lakša kaznena djela da se rehabilitiraju u društvu, da se bave korisnim radom za opće dobro da na taj način doprinesu i sustavu RH, a i sebi osobno da se vrate u zajednicu. Predviđena sredstva državnog proračuna nema dovoljno. Predviđeni plan za zapošljavanje 80 osoba godišnje je propao zbog financijske situacije iako mi mislimo da je ovo vrlo važna tema i da se na ovakav način trebalo osigurati sredstva jer ne može funkcionirati sustav ako nema dovoljno osposobljenih kadrova, stručnih osoba koje će provoditi ovaj zakon niti stručnih osoba koje će pomagati ovakvim počiniteljima lakših kaznenih djela da se ponovno vrate u društvo. Ono što je bilo po programu IPARD iz 2008. godine sredstva od 7,5 milijuna kuna naravno nisu dovoljna da sve izazove koje novi Zakon o kaznenom postupku stavio u ruke i Državnog odvjetništva i sudova i suca izvršenja u određivanju i lakših dakle kazni i prijevremenih otpusta ne može funkcionirati sustav probacije ako mi sami nismo osigurali okvir, a prije svega to je kadrovski i financijski okvir da bi ovaj zakon mogao zaista zaživjeti. Probacija je sama po sebi pozitivna mjera, ne moramo mi govoriti da treba u Hrvatskoj novih zatvora i zatvorenika, mislim da to nije potrebno. Dapače, treba pomoći ljudima koji su se našli pred problemima, koji nisu počinili teža kaznena djela, da se zbog razno raznih razloga na najlakši mogući način vrate u normalna život i da im i država, i zajednica, i lokalna zajednica, i sudovi pomognu da se na taj način zaista rehabilitiraju i da ne ponove ta kaznena djela. Svrha ovog zakona, dakle nije samo pomaganje, sprječavanje, nego i sprječavanje novih slučajeva recidivizma, povratka tih osoba koje se poneka nalaze u bezizlaznim situacijama. Ne radi se tu o počiniteljima kaznenih, od teških zločina, teških kaznenih prijestupa nego lakših i takvim osobama zaista ovaj zakon pomaže. Mi ovaj zakon kao HDSSB- podržavamo. Pozivamo predlagatelja i Vladu Republike Hrvatske da iznađe sredstva u državnu proračunu za 2013. Godinu. Da se zaista može zaposlit, vidjeli smo da mjera zabrane zapošljavanja za ovaj sustav ne postoji, da tu nema zabrane, da se iznađu financijska sredstva i da se kapacitetima omogući, zaista stručnim kadrovima da po ovom Zakonu o probaciji pomognu osobama koje su došle pod njegovu mjeru. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem i ja vama i pozivam kolegu Marjana Škvarića da iznese stajalište kluba HNS-a. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovana zamjenica ministra sa suradnicom, poštovane kolege i kolege zastupnici. Klub HNS-a liberalni demokrati podržat će prijedlog Zakona o probaciji. Prije svega zašto ćemo ga podržati? Uvijek kad smatramo da neki zakoni moraju biti životni, provedivi, a naročito i pravedni, i ja osobno mogu reći kao gradonačelnik Grada Lepoglave da nakon 10 godina itekako znamo kako ovakvi zakoni moraju biti provedeni, pravedni, životni. Jer naročito ako se tiče odlučivanja od strane državne razine, lokalne razine, ako se prije svega i tiče građana, tako se tiče evo osuđenih osoba, a i službenika, onda itekako imamo što i kako reći. Pa, što ćemo time imati, ovim zakonom? Bez obzira na što smo rekli, ali naglasak mora biti, ako imamo manje ljudi u zatvoru, ako je to u ovom trenutku preko 30% prekapacitirano, onda bit će prije svega veća sigurnost. Bit će bolji uvjeti a sigurnost moramo uvijek gledati s konteksta kako zatvorenika, ali uvijek i kao sigurnost službenih osoba. statističkim podacima u našoj državi u pritvoru svake godine ima oko 3700 osoba koje su kraće od 6 mjeseci, čime se jasno opterećuje itekako zatvorski sustav. U 2011. godini u zatvoru je bilo, evo s ovim zadnjim podatkom, 4950. Lani je u zatvorima bilo čak 18 pokušaja suicida, desila su se 2 samoubojstva. Iza rešetaka je pronađeno 3,5 kilograma, 3,5 grama heroina, 1,5 kilogram kokaina, 18 grama marihuane, 93 tablete ekstazija, te 7 noževa, 3 pile, 30 mobitela. U prošloj godini u odnosu na 2010. godinu je bilo 50% više napada na službenike. To je ono što ipak moramo naglasiti ako su ljudi u pitanju ako su ljudi u pitanju, centar, oko ljudi, da ako budemo imali manje ljudi u zatvoru veća sigurnost. Naravno, s time je vezano da ćemo time postići i humaniji pristup, radi prebrzog čitanja./… normalni građanski život. I to moramo vidjeti što nakon provođenja svih tih mjera. Bitni su segmenti troškovi. Sistem probacije je do 3 puta jeftiniji od klasično izvršenja kazne. Ne samo to, nego i država plaća kazne za neadekvatne uvjete smještaja. Kada se zbroje svi zahtjevi od 2008. godine Hrvatskoj prijeti isplata čak u iznosu oko 90 milijuna kuna, to je ono da ako nemamo uvjete, a to je u 4 kvadratna metra, 16 kubika po osuđenoj osobi u jednom prostoru, nakon toga država plaća kazne. A da, možda se i našalimo u tom trenutku i slučaju te osobe koje se ubiti preko prabacije, te ljude država više ne treba hraniti. Naravno i bitno je unaprjeđenje instituta rada za opće dobro jer je će ipak uvesti mogućnost rada na uređenju javnih površina, u bolnicama, školama, dječjim vrtićima, staračkim domovima. To su ustanove, koje …/Govornik se ne razumije radi Naravno, tu bi još spomenuo digresiju, u Hrvatskoj zakonom je definirano da rad osuđenih osoba nije obvezan, tako da i tu isto oko tih troškovnih dijelova smanjenje kapaciteta i svega, omogućiti i u budućnosti da se može može omogućiti da mogu raditi. Naravno, ta sredstva koja bi se osigurala bi se mogla ulagati u poboljšanje uvjeta života i rada zatvorenika. Također, ako mi se i plaća 15% na ruke, koju dobije nakon odsluženja 2/3 kazne mogu koristiti i za nekakve svoje potrebe. Naravno, sve to nije nikakva prisila, naglasiti valjda da se osuđenik na probaciju može uključiti na temelju njegovog pismenog pristanka i pri tome se jamči njegova zaštita osobnosti i tajnosti podataka. Malo tu jedino smatramo upitnom, ako je zaista rad takvih osoba na probaciji u okviru svog mjesta prebivališta, odnosno stanovanja, svi se poznamo u nešto manjim sredinama, tako da tu postoje određena problematika. Sad, dali ta na neki način tajnost podataka, da se ne veli da on to je zbog odsluženja kazne. Naravno, i ova koncepcija prijedloga zakona slijedi prema novinama sadržanim u Kaznenom zakonu i Zakonu o kaznenom postupku. Prije svega i uspostavom probacijskog sustava Republike Hrvatske rukovodila se između ostalog međunarodnim standardima, utvrđenim preporukama Odbora ministra Vijeća Europe o zatvorskim uvjetima, unaprjeđenje promjena Europskih pravila o sankcijama, i mjerama koje se provede u zajednici te uvjetnom otpustu. To je dobro napomenuti da i takvo iskustvo sa …/Govornik se ne razumije radi prebrzog čitanja./… razine Hrvatske, imamo itekako dobre na razini Europske unije i tu je ta prilagodba, naročito dobrih, dobrih rješenja itekako važna. Recimo još ipak nakon svega ovoga još koju riječ o samom institutu probacije. Radi se o režimu nadzirane slobode, modela stručne reakcije društva na kaznu ili prekršajno ponašanje pojedinih osoba. Sud izriče kaznu ali se ona ne izvršava već ostaje boraviti u svojoj sredini pod stručnim nadzorom i uz stručnu pomoć. Tu je potrebno naglasiti da sad kod iznošenja uvjetnih kazni čovjek je evo možemo reći prepušten uvijek bio sam sebi. A kazna uvijek kao kazna ima posljedice prije svega i na osobu koja je na izvršavanju kazne, njegovu obitelj, njegovu sredinu i bez te stručne … i stručnih na neki način mjera koje se provode je puno kasnije teže i u samom životu. zbog prebrzog čitanja./ počinjenja kaznenog djela tijekom kojeg službenici probacije provode postupke usmjere na smanjenje rizika ponovnog počinjenog kaznenog djela. Ima veliki dio da nam se i nakon odsluženja kazne vraćaj u kazneni sustav. Evo samo možda i za usporedbu i Lepoglavi se prije kaznionica zvala KPZ Kazneno popravni zatvor evo danas se zove samo Kaznionica u Lepoglavi, ono popravno je nestalo jer vidi se da je to jako teško bez cijelog jednog sustavnog prilagodbe i unapređenja i rada da je to jako teško postići. Naravno program se temelji na ocjeni sposobnosti, zdravstvenom stanju, kvalifikacijama, protiv kriminalne prošlosti tako da se zaista ništa ne prepušta slučaju. I naravno prije svega Ured za probaciju bi morao podnositi cijeli niz izvješća od članka 14.do 17.jedino kao državnom odvjetniku, sudu, sucu izvršitelju, izvješće kaznionici odnosno zatvoru. Ipak bi o tom dijelu izvješća su potrebna da bi možda trebalo vidjeti da ta izvješća ne budu sama po sebi svrha birokratiziranosti nego da zaista vode jednom drugom cilju. što je isto bitno probacija se izvršava u mjestu prebivališta gdje zaista jednom sinergijom, interakcijom te osobe i njegove obitelji i svih koji su u tom dijelu se posebno naglašava da svrha kazne da bude izvršena i da nakon toga onaj recidiv povratak povratak bude u što manjem dijelu. Ja bi tu petak je ne bih spominjao članke koji se tih djela tiče ali prije svega bih napomenuo da kritičari ideje uvođenja probacijskog sustava mogli bi se reći da njime idu u korist počiniteljima kaznenog djela da se time ide kao tzv. uvođenjem mekih sankcija iz pukog razloga rasterećenja trenutno prebukiranih zatvorskih sustava. u razmatranju postignute svrhe sankcioniranja nerijetko se zaboravlja percepcija onih prema kojima se te sankcije primjenjuju. počiniteljima kaznenih djela koja može biti znatno drugačija od percepcije onih koji same sankcije izriču. U svakoj studiji evo tu sam se temeljio na tome došlo se do zaključka kako je pogrešna ideja da je kazna zatvora gora odnosno teža od aleternativnih sankcija u zajednici. Dok se govori kazna je kazna i nema lake i nema teške. I zaključno što se može reći u smislu hrvatskih očekivanja dovođenja probacijskog sustava, sustava, prije svega … bi mogao glasiti možemo očekivati onoliko koliko i mi sami uložimo. Okvir je postavljen i uspjeh ovisi o pažljivoj implementaciji praćenju i evoluiranju provedbe, trajnoj edukaciji službenika za provedbu, stručne javnosti, građana, političara a također i medija. Hvala Zahvaljuje. Čut ćemo još stavove kluba HDZ-a i poštovanu zastupnicu Anu Lovrin. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospođo zamjenice ministra sa suradnicom, kolegice i kolege. Klub HDZ-a drži da treba izmijeniti djelomično postojeći Zakon o probaciji naravno kao posljedicu izmjene sustavnih zakona kaznenog zakonodavstva dakle prije svega Zakona o kaznenom postupku koji će 1.1.2013.stupiti na snagu i Zakona o kaznenom postupku. Dakle, probacija je definirana kao uvjetovana i nadzirana sloboda počinitelja kaznenog djela tijekom koje službenici probacije provode postupke usmjerene na smanjenje rizika recidiva, uspješne resocijalizacije, tretmanima u zajednici dakle izvan zatvora. Treba upozoriti i javnost i da se ne zaboravi jer jutros sam slušala vijesti na Hrvatskom radiju gdje je rečeno da će će se raspravljati u Hrvatskom saboru o Zakonu o probaciji, a da je novina toga prijedloga Zakona o probaciji zapravo uvođenje rada za opće dobro gdje će se moći onda raditi za opće dobro i tako služiti Pa onda zaista valja reći da je mogućnost rada za opće dobro uvedena Kaznenim zakonom iz '97.i da je Zakon o izvršavanju uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom i rada za opće dobro na slobodi iz '99.regulirao tu materiju. Točno je da niti su sudovi izricali dovoljno takvih presuda, a niti je u praksi saživio taj institut dakle nije bio dovoljno provođen. Ali provođen jest, znamo svi da su postojali povjerenici koji su nadzirali osobe na uvjetnoj slobodi i one kojima je bio određen rad za opće dobro na slobodi. 2009.donijet je Zakon o probaciji koji je na jedan sustavni način to riješio. Naime, smjestio je jedinice za probaciju dakle središnji ured i područne jedinice za za probaciju u Ministarstvo pravosuđa i od tada je određeno da će probaciju provoditi državni službenici za probaciju čime je probacija dobila jedan pravni institucionalni oblik. Rekla bih da je ovaj novi zakon koji se danas predlaže jer je predlagatelj ocijenio da obzirom na izmjenu strukture cijelog tog zakona obzirom na nove zadaće koji su ZKP-om i KZ-om dobivene, to zahtjeva izmjenu cijelog zakonskog teksta. Naravno ako se puno odredaba mijenja onda je bolje da se promijeni cijeli zakon. Na kraju krajeva i oni koji ga provode lakše će se u tome snaći. No rekla bih nešto drugo, dakle ponavljam čuli smo često ovdje u raspravi u nekoliko rasprava da će se time odteretiti zakon i da je to To nije racio uvođenja probacije odnosno ne bi smio biti. On će se posljedično dogodit, ali dakle prvi ratio i to je strateška odrednica probacije jest suradnja sa zajednicom radi smanjenja rizika recidivizma, reintegracije i resocijalizacije i prije svega rad sa počiniteljima lakših kaznenih djela da ne bi došli u situaciju u zatvorima kriminalne infekcije ako se svrha kažnjavanja može postići i na ovaj i na ovaj način. Ono što bih također naglasila, a to je da po sada važećem zakonu o probaciji je Ministarstvo dužno podnijeti Hrvatskom saboru jednom godišnje izvješće. Zadnje izvješće koje smo imali pred Saborom je izvješće za 2010. o kojem smo raspravljali negdje u rujnu 2011.godine. Stoga držim da bismo daleko kvalitetnije danas mogli razgovarati o ovom prijedlogu zakona da ispred sebe imamo izvješće o provedbi probacije za 2011. godinu iz kojeg bi mogli vidjet kako se provodio dosadašnji zakon, gdje su neke možda zapreke, gdje trebaju poboljšice pa bismo mi svi o tome mogli razgovarat. Na to sam upozorila na Odboru za pravosuđe ministra, on nam je obećao sumirane podatke dostaviti do rasprave u Saboru, međutim nismo ih dobili i zato budući da Ministarstvo po važećem zakonu ima tu obvezu prema Hrvatskom saboru mislim da bi bilo dobro da se to izvješće podnese i da ga imamo do rasprave o konačnom prijedlogu. Mislim da je dobro ovaj novi tekst zakona je ispustio tu odredbu da se podnosi godišnje izvješće Saboru što mislim da nije dobro. Naime, radi se o jednoj novoj službi koja još ima svoje određene poteškoće poteškoće u ustroju i dobro je da se, a poželjna je, dakle svi ju podržavamo, svi ju želimo, svi mislimo da će ona imat dobre posljedice, društveno dobre posljedice, dakle dobro je da dobivamo kao što dobivamo izvješća o stanju u kaznionicama i zatvorima da dobijemo i ovo izvješće da bismo znali svi zajedno dalje kako kvalitetno postupati jer se može vrlo zanimljivih podataka iščitati iz izvješće. Evo recimo iz izvješća za 2010. onda možemo iščitat da je tijekom 2010. educirano 10 službenika, da su svi probacijski uredi uređeni i informatizirani, da je u toj 2010. izrečeno 1091 presuda kojom je izrečena uvjetna osuda sa zaštitnim nadzorom i rad za opće dobro, međutim iščitavamo također da je te godine izvršeno samo 390 takvih presuda, a da ih je 1659 čekalo na izvršenje što očito govori da uredi za probaciju nisu kapacitirani i ne mogu to provesti. Bilo bi interesantno vidjet što se dogodilo kroz 2011. Također zanimljivo bi bilo da imamo evidenciju posebno o provedbi sigurnosnih mjera koje se izriču. To su odvikavanje, psihosocijalni tretmani, tretmani, obavezne mjere liječenja koje su izrečene gotovo u 60% slučajeva, ali bi bilo zanimljivo imat podatke o njihovom izvršenju i da li su izvršene jer upozoravam, često se one izriču ali ustanove koje bi ih trebale provodit nisu kapacitirane i ne prihvaćaju osuđenike na takve tretmane. I sada obzirom na vrijeme dakle nekoliko riječi o ovom novom zakonskom tekstu. Naime i još nešto je za naglasit, da je ovdje u Hrvatskom saboru donijet jedan strateški dokument koji se dijelom odnosi i na ovaj dio probacije kojim je predviđeno da se u 3 godine zaposli 240 probacijskih službenika. Naime, možemo mi propisivat zakonom mnoge lijepe stvari, ali jednostavno Europa vas odmah pita kad kažete da ćete nešto učinit, koliko novaca imate za to učiniti i koliko ljudi će na tome raditi. Dakle tim strateškim dokumentom je predviđeno zapošljavanje 240 probacijskih službenika, međutim očito obzirom na one novčane iznose s kojima može ministarstvo raspravljati sada se predviđa da ih je sada zaposleno 50, da će ih se zaposlit još 90. Dvojim da će se moći, obzirom da je strateškim dokumentom prema ondašnjim zadaćama bilo predviđeno 240, da će se sad moći sa svim ovim novim zadaća koje su probacijski uredi dobili po kaznenom zakonu i ZKP-u, da će se to moći učinit sa onda 140 ljudi i poglavito mi u tom dijelu onda zapravo nisu jasni izvori potrebnih sredstava za provođenje zakona koji onda drastično u 2013. predviđaju 730 000, a u 2014. 4 milijuna i 350 itd. Kad će se taj taj skok dogodit onda i zašto se ne dogodi prije i upozorava na nesrazmjer predviđenih sredstava za zaposlene i za materijalne troškove jer su materijalni troškovi nesrazmjerno maleni i s tim neće bit moguće radit. Ali još nekoliko stvari koje su predviđene ovim novim zakonom. Ne dvojim da prijedlog ministarstva da ovu cijelu glavu o službenicima i o ustroju unutar ministarstva iz zakona jer zaista nije potrebno detaljno uređivat tu materiju u zakonu. Ali ono što je potrebno i što će sigurno nedostajati, a to je da ste sada u odnosu na probacijske službenike ostavili samo odredbu da probacijske poslove obavljaju probacijski službenici koji su obrazovani u području socijalne pedagogije, rada psihologije, iznimno i drugih društvenih i humanističkih znanosti. Dakle, tu treba reći da ste spustili da više nema obvezne ajde kako smo to zvali nekad visoke stručne spreme pa da mogu te poslove obavljati i službenici sa nižom spremom. Obrazloženje je da u nekim dijelovima ne možete pronaći kvalificirane osobe što mislim da baš nije tako obzirom na broj prijavljenih na natječaj u 2010., ali to i nije toliko važno. da je iz zakona izvađena odredba koja je davala ovlast tim probacijskim službenicima da pribavljaju podatke, da ulaze u dokumentaciju itd. i da imaju službenu iskaznicu i da će ministar o tome donijeti pravilnik. Dakle, vi sada u ovom zakonu nemate ovlast za probacijske službenike, kako će oni nastupati kad se negdje pojave, kako će doći do podataka i do dokumentacije, da li im je netko dužan to dati ili nije to ovaj novi prijedlog zakona ne sadrži i zato mislim da bi iz postojećeg teksta zakona trebalo ostaviti taj dio probacijskim službenicima koji bi im onda davao ovlast jer ovlast jer su njima ti podaci svakako potrebni. U protivnom neće moći raditi. Upozoravam, to je bio članak 4., dakle stavak 3. ovaj koji govori o probacijskim službenicima. Upozoravam također na članak 7. kojim se definira dobrovoljnost. Dakle, osnovni je princip probacije dobrovoljnost. To je temelj, to je osnova. Ali naravno novim ZKP-om i KZ-om ima nekih odredaba gdje se može i bez pristanka osuđenika osuđenika ili okrivljenika postupati, ali to je iznimka. I stoga ne bi trebalo formulirati kada je to zakonom propisana osoba može biti uključena na temelju osobnog pristanka nego upravo obrnuto kako je dosadašnji članak stipulirao ali dodan da ima zakonskih iznimaka. Dakle, trebalo bi stipulirati osoba se u probaciju uključuje samo na temelju osobnog pristanka osim kada je to zakonom drugačije određeno da bi se jasno naglasio princip dobrovoljnosti. Upozoravam još, jer neću imati vremena, a moram upozoriti dakle na članak 15. o kojem sam govorila, odnosno na članak 38. – prijelazne i završne odredbe koje određuju da će ovaj zakon stupiti na snagu 1. siječnja 2013. osim odredbe članka 15. koji će stupiti na snagu godinu i pol kasnije. A znate što piše u članku 15.? Taj članak je sad na snazi, mislim takva odredba je sad na snazi i takva odredba se valjda već i mora provoditi, a radi se o izvješćima Ureda za probacije sudu. Dakle, Ured za probacije će morati dostavljati izvješća državnom odvjetniku i sucu izvršenja i kaznionici ali sama izvješća sudu će tek za godinu i pol pol trebat dostavljati. I ministar je obrazložio to slabom kapacitiranošću Ureda za probaciju. Međutim, upozoravam na to da kad Ured za probaciju već ima određene podatke i određeni dosje i sve to skupa zašto samo sud neće imati pravo do njih doći, a napominjem da je sudu to važno i radi osiguranja prisutnosti okrivljenika i kada odlučuje o vrsti, izboru vrsta i visine kazne mu je svakako to, i kada odlučuje o uvjetnom dopustu na kraju krajeva jer je i to nova zadaća i to je dobro, da se odluka o uvjetnom otpustu prebacila sa zatvorskog sustava i izvršne vlasti na sudove pa će ovo izvješće biti itekako potrebno. I to u članak 15. treba dodati također da daje izvješće sudu radi odluke o uvjetnom otpustu. I još nešto što primjećujem u tekstu zakona, a mislim da bi trebalo da ova izvješća državnom odvjetniku uvijek imaju nekako stroge odredbe na zahtjev odvjetnika će se dostaviti, mora se dostaviti itd., a sve što se odnosi na sudove kaže sud može može dobiti od njih ili sud može tražiti, ali nigdje nema striktne odredbe da oni to sudu moraju dostaviti. I mislim da bi isti ton trebalo zadržati u odnosu na Državno odvjetništvo i na sudove. Evo, mi ćemo podržati ovaj Zakon o probaciji u prvom čitanju naravno uz sve ove primjedbe i prijedloge na tekst. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala vama. Završna riječ zamjenice ministra pravosuđa gospođe Sandre Artuković Kunšt. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Poštovani zastupnice i zastupnici evo samo ukratko zahvalila bih se na ovoj vrlo sadržajnoj raspravi pogotovo u ovom drugom dijelu. Ono što mislim da je vrlo važno za istaći svrha razvoja sustava probacije nije smanjenje broja zatvorenika ili štićenika u našim kaznionicama, zatvorima ili zavodima svrha ovog sustava je jedna viša razina kazneno-pravne politike, a možemo čak reći i društveno-pravne politike koju bi ja mogla ako mi dozvolite ono simbolično svesti na tri R. Dakle, rehabilitacija, resocijalizacija i u odnosu na recidivizam smanjenje rizika recidivizma. Ove tri kategorije zahtijevaju aktivnost i mi smo uvjereni da ćemo kroz sustav probacije ove ciljeve postići, ali zahtijevaju i aktivnost cjelovite društvene zajednice i svih onih koji osvješćuju interes društva da osuđene osobe trebaju biti rehabilitirane i resocijalizirane nazad u društvo kako bi se smanjila mogućnost da ponavljaju kaznena djela. Ono što je ovdje vrlo dobro istaknuto, dakle možemo očekivati onoliko koliko sami damo mislim da će sustav probacije imati svoje oživotvorenje ukoliko i šira zajednica i lokalna zajednica i Udruga poslodavaca i općenito svi shvate koliko je važno da krenemo u ovom drugom smjeru da je ono što postižemo izdvajanjem osuđenika u penalne institucije nešto što možda ne pruža onu razinu društvene zaštite koju može pružiti probacija. će se, odnosno sredstava koji se mogu povjeriti probaciji da ostvari svoje ciljeve. Inzistirali smo na tome da se omogući zapošljavanje novih osoba. Nismo dobili iskorak koji smo tražili, ali isto tako moramo primijetiti probacija postoji od 2009. i da je od 2009. ustanovljena onako kako je trebala, ne bi sad bili u ovom problemu. Ali korak po korak, ovdje smo gdje jesmo i uvjereni smo da ćemo zajedničkim snagama postići ova 3R, 3R, kao što sam rekla. Hvala vam. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Sad je ovo zgodan moment da prekinemo s radom za danas. Nastavit ćemo u utorak 23. listopada u 9,30 prijedlogom Zakona o registru birača. Želim svima ugodan vikend.